че в изпълнение на чл. 18 от Закона за приемането през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със свои заповеди е разрешил: – преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет

за изпълнение на полетите по време на дадено разрешение за периода 11 – 17 февруари 2020 г. и е в сила за периода от 19 до 25 февруари 2020 г.; преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет Ан-124 и неговия екипаж от състава на Военнокосмическите сили на Русия, Руската федерация, с цел превоз на военна продукция. Разрешението е в сила за преминаването през въздушното пространство на Република

българската национална идентичност Васил Левски. На тази трагична дата ние си спомняме заветите на Апостола на свободата и, вярващи в безсмъртието на неговите идеали, свеждаме глави, за да се поклоним пред саможертвата и паметта му. Мястото, на което Васил Левски премина във вечността, се почита като светиня от българския народ и нито един български политик през всички 141 години на съществуването на новата българска държавност не се осмели да оскверни това свято за всеки българин място. Защото мястото, на което Апостолът на свободата даде живота си за България, винаги е било място за обединение на българската нация. Вчера на 19 февруари 2020 г. традицията паметта на Васил Левски да бъде почетена със смирение и от всички, без значение на религия, етнос и политически убеждения, беше нарушена от българския президент организирана агитка от средите на БСП заедно с полукриминали и маргинализирани наемници извърши поругаване на паметта на Апостола на свободата. Тази безпрецедентна и срамна провокация срещу българското национално единство премина под патронажа на президента на БСП Румен Радев. В образ на тази провокация се превърнаха сподвижниците на Радев в лицето на злополучни бивши политици от БСП като Александър Томов и Красимир Премянов и аферисти-приватизатори като Васил Василев. За фон на този образ служиха организираните агиткаджии, които обитават периферията на криминалния контингент. Държим да подчертаем, че отговорността за тази срамна и партийно организирана акция се носи лично от Румен Радев. Най-силната оценка за нея беше отказът на софиянци да се присъединят към малцината манифестиращи и по този начин да покажат отношението си към действията на българския президент. За парламентарната група на ГЕРБ подобни грозни сцени, които атакуват единството на нацията, за да обслужат злободневния дневен ред на затъналия в скандали и безпомощност Румен Радев, са неприемливи и недопустими. На третата година от своето президентство Румен Радев не е в състояние да предложи нищо освен пошлост, дребнавост и политическа неграмотност. (Реплики от „БСП за България“.) Днес президентската институция се контролира от случайни хора и политически аматьори, които са готови да заложат на карта бъдещето на България в името на политическото си оцеляване и личното си властово позициониране. През последните три години липсата на мъжество, липсата на разум и липсата на опит от страна на президента обезсмислиха обединяващата роля на президентската институция и я превърнаха в инструмент за партийна пропаганда. Институцията, призвана да представлява всички българи и да бъде поле, върху което политическите лидери да намират допирни точки по важни за нацията теми, се превърна в инструмент за разрушаване на дълго изграждани и дълго пазени национални консенсуси. И ако неефективността на българския президент, макар и трудно, може да бъде оправдана с липсата на политически усет, то поругаването на паметта на Васил Левски от страна на държавния глава е действие, което няма как да бъде подминато с мълчание и разбиране. Вчера Румен Радев премина граница, от която няма връщане назад. Вместо да изпълнява задълженията си на президент на всички българи, той прие да заеме позицията на тартор на партийна агитка. За парламентарната група на ГЕРБ той ще остане такъв до края на мандата си. Вместо обединител на нацията, който намира точките на съгласие в обществото, Румен Радев се превърна в разединител на българския народ, който паразитира върху най-светите и сакрални реликви на българската национална памет. Това поведение може би е приемливо за най-радикализираните привърженици на БСП, но е обидно и недопустимо за всички онези, които искат да живеят в чиста и свята Република под едни чисти и свети закони, както е дадено от Бога да живее човекът – и за турчина, и за евреина, и прочие. Заявяваме, че нито една партия, нито една институция, нито един политически деец няма право да приватизира, обсебва и поругава българската национална памет и нейния най-ярък образ в лицето на Васил Левски! Призоваваме всички отговорни политици и парламентарните групи в Четиридесет и четвъртото народно събрание остро да се разграничат от политическите злоупотреби на Румен Радев с паметта на Апостола и да осъдят недостойното поведение, на което станахме свидетели вчера! Това е най-малкото, което дължим на своите избиратели, които въпреки политическите си различия, представляват едно общо цяло, което всички ние наричаме България. Настояваме президентът да се извини за безпрецедентния гаф, в който въвлече президентската институция, и по този начин подрони авторитета ѝ и я принизи до нивото на маргинална партийна агитка! Не искаме извинението на Румен Радев за себе си, а за всички онези, които пазят спомена за националните ни герои, и по този начин продължават онова, което беше започнато от Левски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не бива да позволяваме България да се превърне в заложник на страха и личните драми на един човек, пък бил той и този, който по стечение на обстоятелствата изпълнява правомощията на президент! Цената за противопоставянето на различни групи в обществото, самоцелната властова амбиция и аматьорската самонадеяност от страна на Румен Радев ще бъде плащана дълго от цялото българско общество! Припомняме, че всички успехи, които постигна България през последните 30 години, се дължаха на общата посока и взаимодействието на всички български граждани. И обратно – всички провали, които ни сполетяха, бяха следствие от невъзможността на нашето общество и неговите институции да намерят общ отклик България не е нито учебна площадка за политически аматьори, нито възможност за осъществяване на болни лични властови амбиции. България е Родината на Левски и Родината на всички онези, които я обичат и са готови да работят за общото благо! Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, наистина дълбоко съжалявам, че толкова гняв имаше в декларацията на Политическа партия ГЕРБ и не считам това за необходимо и адекватно. вчерашните събития на две. Едното е шествието, а другото – освиркванията. Считам, че шествието е право на българския президент и никой не може да му забрани той да участва или да ръководи дадено шествие. Той, уважаеми дами и господа народни представители, е избран пряко от българските граждани! Той има право да води български граждани, да бъде заедно с тях, да ги изслушва, да изразява тяхно мнение, да се вслушва в неволите! Но при Вас като че ли основният проблем е защо той не хвали правителството! Второ, не приемам и обидите относно участниците в това шествие дали са били маргинали, тук се говореше за хора от миналото, за политици, които едва ли не нямат морал, неприсъщо е за народни представители, особено за политическата партия, която има амбициите да ръководи тази страна, да се отнася с такова пренебрежение към български граждани! Ето за това разделение и за тази омраза, която Вие насаждате сред българските граждани, ние говорим и искаме да преодолеем. Третото, освиркванията – доколкото си спомням, именно президентът призова да не се освиркват български политици на този ден! Само че, уважаеми дами и господа, тук въпросът,

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Защото когато имаме държава, в която всеки ден всяка една община има проблем екологичен, проблем здравословен, както е днес в Раднево, когато наистина има проблеми с бъдещето на определени сектори, както е в сферата на енергетиката, хората негодуват, хората освиркват, хората изразяват своето негодувание и Вие трябва да се вслушате в това. По никакъв начин не мога да разбера тази ярост и злоба към една институция, единствената в страната, на която положителният рейтинг е по-голям от отрицателния!

Уважаеми дами и господа, спомнете си президента Плевнелиев – не искам в никакъв случай да използвам обидни думи към него, но той даде началото и начина, по който президентската институция работеше в един период, в който той много, много по-рано свали доверие от едно правителство. Тогава Вие къде бяхте да говорите за обединението, за единението на нацията? Тогава Вас Ви нямаше, когато продължаваха постоянните критики. Президентът има право, защото българският народ вижда, че той изразява това, което те мислят. Разбира се, че на подобни събития е недопустимо наистина да има освирквания и аз считам, че президентът правилно реагира, като помоли гражданите да не освиркват. Но това, че се освирква даден кмет, даден министър, ще започне да бъде постоянна величина в нашия политически живот, защото това, което Вие виждате, хората не го усещат. Затова е тази ярост, с която Вие се нахвърляте върху дадена институция с тези обиди, с тези квалификации. Тя просто не отговаря на истината, уважаеми дами и господа. И вместо да търсим отговорите тук, продължаваме да търсим това разединение. Вижте, врагът на държавата не е тук, не е нито в президентската институция, нито в която и да е друга институция. Врагът е насаден от този наистина несправедлив преход, който направи така, че ние разбихме абсолютно всички институции в държавата, че вместо да говорим за работещите институции, говорим за глашатаи, които да ходят и да викат сред хората. Защото там трябва да има опитни и квалифицирани хора, които да не зависят нито от БСП, нито от ГЕРБ, нито от ДПС, те да зависят от българската държава, защото те са професионалисти и вършат своята работа, а не да имаме държава, в която един човек да решава дали ще има път, дали ще има винетка, дали ще има ток, дали ще има вода. Ето това ние трябва да променим. Това няма да стане с декларации, които са насочени към определена институция, или към човек, който казва истината. Да, ние тук всеки път опитваме да казваме истината, става политическото противопоставяне, сблъсъците и тази истина като че ли се скрива зад големите скандали. Но ние трябва да проумеем, че имаме голям проблем. Дано наистина ни проблесне, че този проблем зависи от нашето единение, когато става въпрос за национални приоритети, и че тук не трябва да има деление на ляво и дясно, защото с делението на ляво и дясно ставаме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам процедурата по начина на водене, защото, да, всеки има право да

омраза, мразене, вменени на цяла парламентарна група тук от трибуната, и то във връзка с това, че днес ние се обърнахме с един апел да не поругаваме най-голямата ни светиня,

Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене, защото мисля, че Вие пропуснахте нещо изключително опасно да прозвучи от тази трибуна. Предполагам, че в тази зала няма човек, който да не смята, че върхът на демокрацията в една държава е начинът, по който се провеждат изборите и самите избори, и резултатите от тях. И когато от името на парламентарна група, без да се направи забележка от Вас или без някой от тази парламентарна група да протестира, нарече избора, проведен от

това беше наречено, че президентът бил по стечение на обстоятелствата президент, това е удар срещу демокрацията, това е удар срещу българския народ и това е удар срещу правото му на избор. По-скоро стечение на обстоятелствата е, че такива хора като него са в този парламент. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Позволете ми на първо място процедура за допуск в залата на госпожа Галя Димитрова – изпълнителен директор на НАП, и на господин Росен Бъчваров – директор на дирекция. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск от господин Ципов.

комисия бе създадена с Решение на Народното събрание на 25 юли 2019 г., като съставът ѝ е от 15 народни представители, избрани на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група. Срокът на действие на Комисията бе три месеца, като е удължен еднократно до 30 ноември 2019 г. Целта на Временната анкетна комисия бе да извърши необходимите действия по изясняване на всички факти и обстоятелства и да представи доклад по тях. В срока и в рамките на предоставения ѝ от Народното събрание мандат Временната анкетна комисия е провела осем заседания, на които са приети Вътрешни правила за работа на Комисията; проведени са изслушвания на представители на Националната агенция за приходите (НАП); Министерството на финансите (МФ); Министерството на вътрешните работи (МВР); Държавната агенция „Национална сигурност“ Комисията за защита на личните данни (КЗЛД); Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ); Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура, както и на представители на Нотариалната камара и Висшия адвокатски съвет за предприетите от тях действия и мерки във връзка с източването на информация от електронната база данни данни на Националната агенция за приходите. Изпратени са писма до Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на банките в България и Сдружение „Асоциация за отговорно небанково кредитиране“, като са получени отговори от тях. След случая с източването на информация от електронната база данни на НАП, е преустановен обменът на данни между данъчните администрации на държавите – членки на Европейския съюз. На първото заседание на Комисията бяха изслушани представители на МВР, ДАНС и НАП. Те предоставиха информация за това как е постъпил сигналът за незаконосъобразните действия във връзка с източването на информация и публикуването на лични данни на пет милиона български граждани и огромен брой търговски дружества. Представителите на НАП обясниха какви са били първоначалните предприети мерки и действия от тяхна страна за изясняване броя на засегнатите лица и за защита на останалата информация от информационните масиви на Агенцията. Те представиха също така и разработеното от тях приложение на интернет страницата на Агенцията, с което всяко физическо лице – български гражданин, има възможност да провери дали данните му са разпространени вследствие на нерегламентирания достъп до информационните масиви на НАП. Представителите на Министерството на вътрешните работи и ДАНС изнесоха справки за предприетите от тяхна страна първоначални действия, включително и по отношение на докладването на Прокуратурата във връзка с образуването на досъдебно наказателно производство. От страна на народните представители, членове на Комисията, бяха зададени множество въпроси, на които представителите на съответните институции отговориха подробно и изчерпателно. От страна на членовете на Комисията бе отправено искане към изпълнителния директор на НАП да бъде предоставена информация за служителите на Агенцията, които работят по поддръжката на информационните масиви, по предоставянето на електронни услуги, както и на останалите ИT специалисти, които разполагат с достъп до съответните информационни фондове, също така и за изпълнителите по договори за обществени поръчки, както и за разработването и поддръжката на информационните системи на Агенцията. В началото на месец септември с писмо на изпълнителния директор на НАП бе изпратена исканата информация, която съдържаше включително и поименен списък на служителите от специализираните звена на НАП, работили с информацията, която е станала предмет на незаконосъобразни действия. Представителите на Комисията за защита на личните данни по време на изслушването им в Комисията посочиха, са се самосезирали след уведомяване от страна на НАП за проблем с информационната сигурност в рамките на 72 часа от установяването, както и в резултат на медийни публикации. Комисията за защита на личните данни е извършила цялостна проверка на администратора, като в резултат на едномесечната проверка проверка екипът е излязъл с определени констатации. Констатации от извършена проверка на НАП за периода от 22 юли 2019 г. до 19 август 2019 г. съгласно Заповед от 19 юли 2019 г. на председателя на Комисия за защита на личните данни са следните: от събраните в хода на проверката документи, проверяващият екип е констатирал, че на 15 юли 2019 г. НАП е установила изтекла информация, съдържаща индивидуализиращи данни на физически лица чрез осъществен неоторизиран достъп до поддържаните от нея информационни бази с данни. На следващия ден е изпратено уведомление за нарушение на сигурността съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679. Предприети са необходимите технически и организационни мерки за защита на данните за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, като са спрени критични приложения, предоставящи електронни услуги на гражданите. Уведомени са също така и разследващите органи, партньорските данъчни институции в държавите – членки на Европейския съюз, засегнатите публични органи и институции, както и „Информационно обслужване“ АД, за да бъде осъществен независим външен одит. В законоустановения срок НАП е предприела необходимите действия за уведомяване на гражданите посредством средствата за масово уведомяване, както и разработване на приложение, с което всяко физическо лице български гражданин да провери дали данните му са разпространени вследствие на нерегламентирания достъп до информационните масиви на НАП. Съответното приложение е достъпно на интернет страницата на Агенцията и е било активно след 25 юли 2019 г. Предприети са мерки за физическите лица, чуждестранни граждани, като в английската версия на официалната интернет страница на НАП е създадена специализирана рубрика, посветена на неоторизирания достъп до лични данни, в която е публикувана обобщена информация за кръга на засегнатите лица, включително чуждестранни такива, вида на разкритите лични данни и описание на евентуалните последици от нарушението, както и отговори на най-често задаваните въпроси. Данъчните администрации на държавите, с които НАП обменя данъчна информация по реда на международни актове, са уведомени за инцидента с информационната сигурност и разкритите лични данни чрез общи и индивидуални писма до международни организации, в които се сочи броят на записите, които са били обект на неоторизиран достъп. Уведомени са Европейската комисия и специализираните служби в състава ѝ, Глобалният форум към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и компетентните органи за обмен на информация на държавите – членки на Европейския съюз, в областта на данък добавена стойност и събиране на различни публични вземания. Подготвено е и е изпратено писмо до всички данъчни администрации, за чиито местни лица има индикация за неправомерно разкрити лични данни, с което се иска съдействие от съответния административен орган в данъчната администрация, който след предоставяне от страна на НАП на идентификационните данни, уведоми местните лица индивидуално. Търсенето на такова съдействие е било необходимо, поради това че в голям брой от случаите НАП не разполага с конкретни данни за контакт с чуждестранните лица, а също така е практически невъзможно да бъде удостоверена самоличността на някои от тези чуждестранни лица, ако бъде използвана електронна услуга от интернет сайта на НАП. Проверяващият екип от Комисията за защита на личните данни счита, че НАП, в качеството ѝ на администратор на лични данни, не е предприела всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, в резултат на което е осъществен неоторизиран достъп, неразрешено разкриване и разпространение на лични данни на физически лица от информационните бази данни, поддържани от Агенцията. От съдържанието на подаденото уведомление и от приобщените към преписката документи е установено, че в неправомерно достъпната и разпространена впоследствие в интернет пространството

български и чужди граждани, в това число и с прекратена регистрация – над 6 милиона; общ брой на всички активни физически лица, който включва български и чужди граждани – над 4 милиона и 100 хиляди; общ брой на активните български граждани (с ЕГН) – 4 057 328; общ общ брой на активните чужди граждани с личен номер на чужденец (ЛНЧ) – 24 507; общ брой на активните чужди граждани със служебен номер на НАП –

общ брой на неактивните (с прекратена регистрация) чужди граждани с личен номер на чужденец (ЛНЧ) – 9425; общ брой на неактивните (с прекратена регистрация) чужди граждани със служебен номер на НАП – 351; съществуват 154 броя идентификатори на физически лица (български и чужди граждани), които се срещат като повече от един тип идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП; общ брой на физическите лица, за които е видно от публикуваната информация информация на интернет страницата на НАП, че е достъпна следната информация: имена, ЕГН, адрес, номер, валидност и издател на валидна лична карта – 189. Установено е, че параметрите, свързани с нарушение на сигурността на личните данни от НАП, са следните: общ размер на информацията, която е разпространена в интернет пространството, е 10,7 GB; общ размер на информацията, до която е осъществен неоторизиран достъп, е 1450 GB; общ размер на информацията на сървъра на НАП, до който е осъществен неоторизиран достъп, е 1733 GB; информацията, до която е осъществен неоторизиран достъп, съдържа следните категории лични данни: имена, ЕГН, адреси, телефон, електронна поща и данни за за данъчно-осигурителна информация; разпространената информация при неоторизирания достъп е под 1% от цялата информация, която се е намирала на сървъра, до който е осъществен този достъп – 10,7 GB от 1733 GB. Констатирано е, че НАП в качеството ѝ на администратор на лични данни не е приложила подходящи технически и организационни мерки за защита на данните съгласно чл. 32 от Регламент ЕС 2016/679,

в срок не по-късно от шест месеца от връчване на разпореждането. След извършване на проверката е било констатирано, че в НАП не са били предприети определени технически и организационни мерки за защита на данните и са направени следните препоръки: да се изготвят ясно разписани правила за отделните потребители потребители в информационните системи на НАП, функционалните им задължения и процедурите за тяхната дейност, като се дефинират принципите на взаимодействие на отделните потребители; да се изготвят процедури за взаимодействие на отделните потребители в системата за защита на личните данни; да се изготвят в пълен обем правила и процедури за защита на личните данни, като всяка една от подържаните в НАП информационни системи разработи правила за обработка на личните данни в тях; да се предвидят в политиките за формиране на профилите за достъп до приложенията, реализиращи електронни услуги за гражданите, достатъчно рестриктивни мерки за достъп до базите данни, като същите да не се достъпват с прекомерни права от привилегированите потребители; да се предприемат необходимите действия за създаване на одитни записи на отделните събития и дневници за привилегированите потребители; да се внедри да се внедри Система за управление на привилегиите на потребителите и Система за управление и анализ на събитията, отразени в дневниците; да се изготви Методика за управление на риска и анализ на риска, приложима за всяка една информационна система към момента на нейното първоначално въвеждане в експлоатация и последващата периодичност за оценка на риска в съответствие с чл. 35 от Регламент на ЕС 2016/679;

за защита на данните при първоначално стартиране на нови информационни системи и приложения.“ Уважаема госпожо Председател, понеже препоръките от страна

да отбележа, че: „на 28 август 2019 г. на основание чл. 87, ал. 3 от Закона за защита на личните данни Комисията за защита на личните данни е издала наказателно постановление на НАП за нарушение на чл. 32, § 1, буква „б“ от Регламент ЕС 2016/679, с оглед на осъществен неоторизиран достъп, неразрешено разкриване и разпространение на личните данни на

На второто заседание бяха изслушани представители от Държавната агенция „Електронно управление“. Представителите отбелязаха какви мерки са предприети, включително във връзка с изтичането на данните и какво е състоянието на защитеността им в в сървърите на държавната администрация. Те констатираха, че през последните години киберсигурността се е превърнала в ключов фактор за устойчивото развитие и просперитета на държавата, бизнеса, обществото и запазването на демократичните свободи на гражданите. Пробивите в информационните системи и изтичането на лични данни от информационни активи представляват един от най сериозните проблеми пред сигурността в национален и в световен мащаб. Методите, техниката, процедурите и технологиите за пробив се развиват изпреварващо във времето, като крайните резултати остават едни и същи – нарушено доверие на гражданите. От тяхна страна беше отбелязано, че нарушенията в мрежовата сигурност остават в класацията на уязвимостите с най-висок приоритет, с принос за над 70% от компрометираните компрометираните данни, докато хакването като действие остава тип нарушение номер едно по брой инциденти, представляващи 82% от докладваните нарушения. Според публикуваните анализи на Cyber Risk Analytics относно изтичането на лични данни, за първата половина на 2019 г. в света са били регистрирани над 3800 пробива, посредством които са били разкрити над 4 милиарда записа на конфиденциална или лична информация. Представителите отбелязаха, че състоянието на мрежовата и информационната сигурност в държавната администрация е в пряка зависимост от състоянието и развитието на информационните ресурси, с които

управление чрез Единната електронна съобщителна мрежа, Държавния хибриден частен облак и хранилището на данни. Посоката е: централизирано планиране и управление на споделените информационни ресурси при децентрализираното им използване и отговорност за наличието и и сигурността на данните от административните органи. В административните органи към момента съществува голямо многообразие от информационни системи с различно предназначение в зависимост от конкретните функции, които осигуряват. Тези системи са въвеждани по различно време и са с различна степен на зрялост по отношение на оперативната съвместимост, мрежовата и информационната сигурност. Посочи се, че системите са все още силно фрагментирани, което налага допълнителни усилия за тяхната интеграция. Съгласно обобщената информация от 495

с осигурена техническа поддръжка, гарантираща тяхната работоспособност. Допълнителният анализ показва, че за 90% от информационните системи с общо предназначение е осигурена техническа поддръжка, докато при специализираните системи такава е налична само по отношение на 46% от тях. До момента в администрациите са налични 118 950 броя работни станции, като 77,8% от тях са в централната, специализираната, териториалната и областната администрация, а 22,2% – в общинската. В края на 2013 г. администрацията е разполагала общо със 114 093 броя работни станции. Анализът на данните от експлоатационния им период показва, че 46% от работните станции следва да бъдат обновени в краткосрочен план с цел да отговарят на минималните изисквания на мрежовата и информационната сигурност и динамиката на работните процеси. Администрациите разполагат с 5535 сървъра от различни класове спрямо 5817 броя в края в края на 2013 г., като 72,5% от тях са в централната, специализираната териториална и областната администрация, а 27,5% – в общинската. Административните органи са осигурили и инсталирали антивирусен софтуер на 94 529 броя работни станции и на 4346 броя сървъра. През 2018 г. държавната администрация е инвестирала близо 5 млн. лв. за антивирусни продукти и системи, като през 2019 г. ще изтекат лицензионните права в 237 администрации, а 50 администрации са в състояние на риск, тъй като не разполагат със съответните системи. Разходите за мрежовата и информационната сигурност са част от общите разходи за електронно управление, като със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за първи път в отделно приложение бяха определени целевите средства за електронно управление и информационни и комуникационни технологии. За 2018 г. те са в размер на 109 млн. 817 хил. 100 лв., като с 61 промени на утвърдените целеви разходи за електронно управление и информационни и комуникационни технологии, извършени по реда на Закона за публичните финанси, достигна до 133 млн. 301 хил. 900 лв. През последните години България е инвестирала годишно в електронното управление около 0,1% от БВП, а за сравнение държави, като Белгия, Италия, Австрия, Норвегия и Холандия инвестират в електронното управление около 0,6% – 0,8% от брутния вътрешен продукт, докато страни като Швеция и Великобритания инвестират около 1,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Данните от Доклада за състоянието на администрацията за 2018 г. сочат, че общият брой на служителите в администрацията, отговарящи за информационни и комуникационни технологии, е 2987, което е около 2% от заетите. Според техните функции се разпределят, както следва: служители, занимаващи се с поддръжка на информационни и комуникационни технологии – 1913, с планиране – 627, с разработка – 447. Отбеляза се, че около 30% от администрациите нямат осигурен необходим административен капацитет за работа по електронното управление, като основни причини за това са липса на квалифицирани или недостатъчно обучени кадри, ниско заплащане и недостатъчна щатна численост. През второто тримесечие на 2019 г. средното брутно възнаграждение на наетите лица в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация, творчески продукти и далекосъобщения“ е 3053 лв. Данните относно възнагражденията на служителите в администрацията, заети в сферата на информационните и комуникационните технологии, сочат, че средното им месечно възнаграждение е 1348 лв. и изостава доста от тези, получавани в частния сектор. Продължава високото текучество на кадри, включително поради липса на възможности за конкурентно заплащане спрямо частния сектор. В световен мащаб продължава да е в сила тенденцията за увеличаване на броя на инцидентите в киберсигурността, както и за нарастване на тяхната сложност. В периода януари – август 2019 г. Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност е констатирал непрекъснато усложняване на обстановката по киберсигурността на страната.

пункта в таблица е описан съответният брой инциденти.“ Уважаема госпожо Председател, няма

за периода януари – август 2019 г. са регистрирани 1263 инцидента, което е увеличение спрямо същия период на 2018 г.

тоест очаква се в месеците до края на 2019 г. и съответно следващите години процентът на нарастване на регистрираните нарушения в и от българското интернет пространство също да нараства с такива стойности.

и 2014 г. – 1. Видно от посочените справки, броят на инцидентите с висок приоритет е около 10% от общия брой на регистрираните такива. Наблюдава се рязко увеличаване на на броя засегнати IP адреси в българското адресно пространство – с над 6,5 пъти, като за последната година 27 пъти спрямо 2017 г. и над 390 пъти спрямо 2016 г. През 2019 г. за даване на указания и препоръки за разрешаването на инциденти и за преустановяването на нарушения Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност е подготвил и изпратил и изпратил над 14 043 имейла, което е увеличение със 100% спрямо същия период на 2016 г.

два часа след получаване на Доклада, е получено и разпореждане от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ за изпращане на служители с цел запознаване с фактическата обстановка и оказване на помощ.

от съответния тип на съответното приложение, цитирано по Доклада. След установяването на това обстоятелство веднага е била прекъсната работата на съответното приложение.

за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Европейския съюз. Със Закона за киберсигурност на административните органи се възлага отговорността за сигурността на използваните от тях мрежи информационни системи. На 18 юли 2019 г. е свикано извънредно заседание на Експертния съвет по интеграция на информационните ресурси.

Съвета е да се разглеждат предложения за технологични решения, модели за интеграция и взаимодействие, споделено ползване на ИТ ресурси и други. По време на срещата участниците в нея са се запознали с изтичането на данни от Националната агенция за приходите, като са направени препоръки за преглед и предприемане на последващи действия и мерки, както следва: осигуряване на дългосрочно съхранение на логове на различните нива, активиране на функционалностите на системите за управление на бази данни и други подобни мерки, които са отразени в Доклада на Комисията. Държавна агенция „Електронно управление“ е създала също и Регистър на информационните ресурси, който следва регулярно да бъде актуализиран от административните органи. Агенцията регулярно изпълнява дейности, свързани с издаването на методически указания, насочени към повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност. Във връзка със задълженията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да упражнява контрол за спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост през последните 12 месеца е извършена проверка на състоянието и експлоатацията на информационните ресурси, включително климатизация, електрозахранване и общо състояние на сървърните помещения. В обхвата на проверката са били включени администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по обществени поръчки, Агенция „Митници“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и Държавен фонд „Земеделие“. В хода на проверката е констатирано, че: част от администрациите имат непълна информация за софтуера и фърмуера, който използват; част от администрациите използват самоиздадени сертификати за вътрешните си сървъри; в повечето администрации има разработена и внедрена, но не сертифицирана системата за управление на сигурността на информацията; в част от администрациите липсват или са непълно разработени вътрешни правила за докладване, обработване на инциденти и планове за действие при инциденти, като не всички администрации поддържат регистър на инцидентите; рядко се прави проверка за годността на направените копия на информацията, включително и за критични за електронното управление системи и регистри; не са достатъчни специализираният софтуер и устройствата за резервиране на големи масиви от данни; не се планират и провеждат достатъчно обучения за повишаване на квалификацията на служителите; поради ниското ниво на заплащане на ИТ специалистите щатът остава незапълнен. Работата на Работата на Комисията продължи с изслушване на представители на Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура, при спазването на разпоредбата на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс. Представителите на Прокуратурата и административните ръководители на двете прокуратури отбелязаха, че досъдебното наказателно наказателно производство се води срещу три лица – Иван Тодоров Тодоров, Георги Недялков Янков и Кристиян Георгиев Бойков. Всички те имат по две обвинения – съответно за ръководител, респективно участник в организирана престъпна група. Това представлява едното обвинение. Второто обвинение е за участие и действия в условията на създаване на смут и страх в населението. Това попада в обхвата на Глава първа „Престъпления против Републиката“ от Наказателния кодекс. Беше посочено, че единият обвиняем е бил задържан под стража, другият е с парична гаранция, а последният обвиняем е с наложена по-лека мярка за неотклонение „подписка“. Беше допълнено, че са анализирани всички събрани доказателства, събрани чрез извършените процесуално-следствени действия. Назначени са множество технически и компютърни експертизи, като е изискана информация от различни държавни институции, засегнати от този тип атака на групата лица. Отбеляза се, че е необходимо да има законодателни промени, с които да се въведат по-строги санкции за киберпрестъпленията по Глава девет „а“ от Наказателния кодекс, свързани с компютърните престъпления най вече в насока завишаване на налаганите наказания. Комисията изслуша и представителите на Нотариалната камара и на Висшия адвокатски съвет, които отбелязаха, че не са констатирани случаи

недвижими имоти и моторни превозни средства, така и от адвокатските колегии в страната не са постъпвали сигнали за злоупотреба с лични данни в резултат на изтичането на такива. Беше посочено, че в Нотариалната камара съществува система, която законодателно е уредено при удостоверяване на подписите върху пълномощни за разпореждане с недвижим имот, там директно да се качва самият документ. По този начин се възпрепятства възможността да бъдат използвани фалшиви пълномощни, да бъдат ползвани чужди лични данни, за да може да бъде прехвърлен даден недвижим имот. От 2009 г. с Постановление на Министерския съвет е предоставена възможност на нотариусите за достъп до Националния регистър за българските лични документи.

Отбеляза се, че относно сделките с моторните превозни средства през 2018 г. също е въведен автоматизиран обмен на данни между Нотариалната камара и Министерството на вътрешните работи, съобразно който нотариусът при въвеждането на данните на едно моторно превозно средство получава пълните данни за документа за самоличност на лицето, съответно и данни за моторното превозно средство. По този начин е пресечена възможността за злоупотреба чрез ползване на фалшиви свидетелства за регистрация на моторни превозни средства или фалшиви лични документи. В заключителното си заседание Временната анкетна комисията изслуша отново представителите на които подробно изложиха мерките и дейностите, извършени в Агенцията от края на месец юли до датата на последното ѝ заседание. Те могат да бъдат

вид относно броя, предмета и стойността на договорите, които Министерството е сключило. Тази информация е приложение към Доклада на Комисията. В своите становища по писмата на Временната анкетна комисия Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на банките в България и Сдружение „Асоциация за отговорно небанково кредитиране“ – това е асоциацията на фирмите, предоставящи бързи кредити, се посочва, че не имали затруднения в ежедневната си дейност, свързани с изтеклата информация от електронната база данни на НАП, както няма и постъпили сигнали при тях. От проведените обсъждания може да се посочат следните заключения във връзка с поставените от народните представители въпроси. Беше уточнено, че Комисията за защита на личните данни не разполага с правомощия да изследва и търси персонална отговорност от съответните администратори на лични данни. Тяхната компетентност се свежда до това да следят дали администраторът спазва изискванията и ако не ги спазва, да издава съответните предписания със съответния срок на изпълнение. В случай, че те не бъдат изпълнени, тогава Комисията за защита на личните данни може да санкционира администратора. Отбеляза се, че в процеса на извършената проверка е имало пълно съдействие от страна на администратора в Националната агенция за приходите и от страна на неговите служители. Комисията за защита на личните данни не е констатирала каквато и да е липса на компетентност от страна на служителите на НАП. От Комисията бе изискано да бъде предоставена информация от Националната агенция за приходите за образованието, специализацията и професионалния опит на служителите, работещи в административната дирекция, осигуряваща поддръжката и защитата на информационните масиви. Относно изискванията за образование на лицата, които работят с лични данни се посочи, че няма изискване за образователна квалификация, но има изискване за професионална компетентност, тоест те да са работили и да са били обучавани, а ако не са работили, да минават през определени курсове на обучение. на личните данни акцентираха, че НАП са приоритизирали обслужването на физическите лица чрез електронни услуги в минус на действията, свързани със защитата на личните данни и

както и на НАП по действащата към момента на проверките Наредба за мрежова и информационна сигурност и съответно предписанията са били дадени съгласно нея. Проверките са били извършени на базата на проверка по документи, среща със служителите и проведени интервюта в сградата на НАП и на тази база са били направени съответните препоръки, като един от най-често срещаните проблеми е бил свързан с инсталациите и поддръжката включително

много голям натиск по отношение на предоставянето на повече като брой електронни услуги с цел обслужване на гражданите. Посочи се, че въпросът по отношение на отговорността на трети страни е на съответния изпълнител – собственик на системата. В случай, че има единен системен интегратор, негова отговорност би била да синхронизира всички действия на всички заинтересовани страни в процеса на изграждане, развитие, поддръжка, мрежова и киберинформационна сигурност. В отговор на поставените въпроси от депутатите, представителите на Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура отбелязаха, че са били разпитани множество длъжностни лица, като няма данни деянието да е извършено с помощта или със съдействието на служител от данъчната или друга администрация. Те допълниха, че към тогавашния момент нямат информация да се е случило манипулиране или компрометиране на данни с персоналните идентификационни кодове или квалифицираните електронни кодове – подписи, като посочиха, че целта на хакерската атака, според проведените процесуално-следствени действия, е всяването на смут в населението и дестабилизация на страната, както и на обществените отношения в тази сфера. Представителите на Висшия адвокатски съвет и на Нотариалната камара акцентираха, че благодарение на тяхната активна съвместна работа, включително и с Министерството на вътрешните работи през годините са ограничени до минимум

двуфакторна идентификация на служителите на НАП и администраторите, както и необходимостта за провеждане на обучение на служителите от съответните административни дирекции.“ Доклада следва един дълъг списък на всички лица, които бяха поканени и бяха изслушани на заседанията на Временната анкетна комисия. Ще премина, уважаема госпожо Председател, към изводите и заключенията. „От проведените дискусии може да се посочи, че през последните 20 години комуникационната и информационната инфраструктура на държавната администрация се е изграждала поетапно като самостоятелни системи, удовлетворяващи функциите на съответната администрация. Необходимостта за предоставяне на електронни услуги е довела до значителни промени в първоначалната архитектура на изградените системи, което в много от случаите е извършвано чрез надграждане сигурността на системите с цел удовлетворяване изисквания за достъп до информация. По-голямата част от проектите са финансирани с бюджетни средства, а не са били използвани възможностите за финансиране по оперативни програми, особено през последните години, години, когато е било необходимо да бъдат заменяни остарелите системи от хардуер и софтуер. След завършване на гаранционните срокове по съответните договори от административните органи не са били планирани и осигурявани достатъчно финансови средства за поддръжка в голям процент от случаите. В резултат на обжалване на обществени поръчки в редица случаи системи са функционирали в продължителен период без поддръжка и актуализиране на системен софтуер с открити и оповестени уязвимости. Поради забавяне подмяната на хардуер и софтуер функционират системи с уязвимости, за отстраняването на които е необходимо цялостно обновяване на системите, а в някои от случаите и тяхното повторно изграждане. Показателен е случаят с източването на информация от НАП, при който след изтичането на гаранционния срок на информационната система различните компоненти са поддържани от различни доставчици на услуги, което е довело до някои несъвършенства и не винаги ефективно функциониране. Преодоляването на слабостите може да се извърши само чрез комплексни мерки, включващи спазването на единна архитектура, определяне на единен системен оператор, промяна в отношението на всички административни органи по въпросите на мрежовата и информационната сигурност и постепенното изграждане на нова култура и начин на поведение по отношение на киберсигурността. Констатации и препоръки: 1. Да бъде извършен одит на системите на всички централни и общински администрации от централните и местните органи на власт, приоритизирани спрямо количеството данни и потенциалния риск. 2. Ръководството на НАП да се съобрази с констатациите от доклада на Комисията за защита на личните данни при извършената проверка от месец август 2019 г. 3. При сключване на договори за изграждане и поддържане на информационни системи от Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджетни средства към него да се включват клаузи за носене на отговорност от страна на изпълнителите, които да допускат търсене на отговорност и при виновно неизпълнение на договорите. 4. Ръководството на Националната агенция за приходите да предприеме необходимите действия за цялостно изпълнение на изискването на Закона за електронно управление, новата Наредба за общите изисквания към мрежова и информационна сигурност, приета през миналата година, и свързаните с тях вътрешни правила и процедури относно 5. Да се въведат изисквания за конфигуриране на специализиран софтуер за откриване и предотвратяване на проникванията, както и провеждане на задължителни тестове за проникване поне веднъж годишно, в зависимост от риска, с цел откриване на уязвимости. 6. Да се проведат задължителни обучения на експертите от всички звена в държавната и общинската администрация, отговорни за разработването, внедряването и поддръжката на информационни системи, както и обучения за защита на личните данни. 7. Всички държавни и общински администрации да извършват преглед на процедурите за подбор на кандидати за държавни служители, да обръщат внимание на образованието и специалността на кандидатите, като при възможност администрациите да увеличат разходите си за персонал по отношение на системните администратори. 8. Министерският съвет да промени според наличните възможности на бюджета Класификатора на длъжностите в администрацията по отношение на горната граница на възнагражденията на системните администратори. 9. При изграждането на нови информационни масиви, съдържащи данни за физически и юридически лица, и при поддръжката на съществуващите компетентните държавни органи да обръщат сериозно внимание и да осъществяват строг контрол за намирането на баланс при предоставяне на електронни услуги на гражданите и търговските дружества и киберсигурността на данните. 10. Да се промени Законът за защита на личните данни и Комисията за защита на личните данни да може да търси реализацията на персонална административно-наказателна отговорност спрямо длъжностни лица при съответните администратори на лични данни. Към настоящия момент компетентността им се свежда до това да дават предписания, след като установят, че администраторът не спазва изискванията. В случай че такива не бъдат изпълнени, Комисията може да санкционира съответния администратор на лични данни.“ препоръка е в няколко точки: „11. Да бъдат подготвени и внесени законодателни промени в Наказателния кодекс в следните насоки: се въведат по-строги наказания за киберпрестъпленията в Глава девета „а“ на Наказателния кодекс „Компютърни престъпления“. Най-тежкото наказание в момента е в рамките на пет години лишаване от свобода. 2. Да се създаде нова дефиниция на деянията, свързани с компютърните престъпления покрай променените обществени отношения. 3. Да се приемат нови състави на престъпления, които отразяват настъпилите промени, както и новите форми на престъпни посегателства, на които сме свидетели през последните години, както в национален, така и в международен план. план. 4. При приемането на новата Концепция за наказателна политика да се обърне особено внимание на необходимостта от формулиране по изцяло нов начин на съставите на престъпленията по Глава девета „а“ на новия Наказателен кодекс.“

„Проект! РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република

приходите. Министърът на финансите е принципал на НАП, а за техническите, софтуерните, кадровите и организационните мерки по недопускането на регламентиран достъп до информационните масиви носи ръководството на НАП. Тази отговорност е посочена ясно, детайлно и недвусмислено от проверката на НАП, осъществена от Комисията за защита на личните данни.“ Народните представители споделят констатациите и изводите в

не знам защо и как разреши на докладчика на Комисията да не прочете целия доклад и да изпусне много съществена, според мен, част от него, а именно препоръките, които е отправила Комисията за защита на личните данни до Логично е, че големият брой на препоръките съответства на големия брой на пропуските, които са допуснати в системата за защитата на личните данни на НАП, но именно тази част от Доклада на нас ни беше спестена. Тук обръщам внимание, че не правя това изказване по никакъв начин случайно или просто, за да търся някаква лична отговорност от Вас или от госпожа Караянчева, която водеше заседанието до преди малко. Комисията за защита на личните данни в разгара на този скандал около изтичането на данни от НАП излезе с една информация, с която каза, че още преди да се случи инцидентът

Беше направена препоръка от НАП например, да се направи двоен идентификатор за достъп до наличните данни на физическите лица в системата на НАП. И след известно време се беше върнал и отговор от НАП, че това е изпълнено. Освен ЕГН, което е било първи идентификатор, НАП са въвели и втори задължителен идентификатор за достъп до личните данни, а именно рождената дата на човека, за който се търси справка.

След като е прочетен Докладът, мисля, че всеки един от Вас, който иска, може да вземе отношение и по препоръките. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Гечев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние подписахме с „особено мнение“ този доклад. Защо въобще подписахме? Защото все пак от Комисията имаше полза. Трябва да кажа добри неща. Беше дадена възможност от председателя и от колегите да зададем въпроси, бяха установени много истини, така че работата на Комисията беше полезна. Но като прочетохте особеното мнение, колегите депутати и българските граждани разбраха защо мнението е особено. Освен това, уважаеми колега Ципов, като слушах Доклада, коментирах с моите колеги, че в заключението липсва нещо важно, както Вие го прочетохте. Вие сте пропуснали защо да не предложим на правителството и на президента да награди със „Стара планина“ първа степен всичките отговорни лица в НАП и в Министерството на ама как е измислен компютърът, ама как са пробили на островите Фиджи, ама как има милиони гигабайти в света, а тук една малка информация е излязла. Ама те са за „Стара планина“ първа степен.

че на всички български граждани – шест милиона души, и умрелите при това, починалите, са излезли данните. На всички български фирми, фактически над 800 хиляди, са излезли данните, но това Вас не Ви притеснява, това е едно нерадостно събитие.

е позвънило на Националната агенция за приходите и е казало: „Добро утро, лельо, да Ви осведомим, че сме Ви извадили на 6 милиона и 800 хиляди души информацията.“, и НАП са казали: „Леле, ами какво ще правим сега?“ Веднага са осведомили всички държавни институции, които не трябва да допускат изтичането на информация. „Ама нищо не е станало, това е една дреболия.“ Как е станала тази дреболия, та замитаме следите сега? И тук се прави всичко възможно да се обясни кога е открит компютърът и какви са резултатите! Уважаеми колеги, ето го Доклада на Комисията за защита на личните данни на държавната институция. Това е единствената институция – искам да ги похваля, не ги познавам хората, дойдоха и перфектно си свършиха работата. И какво казаха? Цитирам синтезирано 20 неща: „1. Организационна структура, изградена за защита на личните данни, но не функционира – казват те. Има структура, но не работи. 2. Продължителното самостоятелно разработване на приложения за електронни услуги към гражданите е дебалансирало системата за защита на данните. 3. Основните отговорности за информационната сигурност са съсредоточени в ИТ дирекцията. Липсват разписани правила и процедури за защита на личните данни. Няма правила, няма процедури. Колеги, добросъвестно само цитирам едно към едно Държавната агенция. 4. Към датата на неоторизирания достъп и разпространението на личните данни на 15 юли 2019 г., в политиките за формиране на профилите за достъп до приложенията не са предвидени достатъчно рестриктивни мерки за достъпа до база данни. 5. Нарушен е принципът на отчетност. Все цитирам. Липсват – отбележете, липсват одитни записи на отделните събития и дневници. Във всяка система за сигурност има: кой влиза в системата, в колко часа, каква информация ползва, в какъв обем, в какво съдържание. Няма!

Не са предоставени доказателства за извършена оценка на въздействието при идентифициран висок риск за всяка една система. 9. Липсват документирани правила и процедури за оценка на въздействие. 10. Няма данни за стартирана процедура по адаптиране на информационните системи съгласно регламентите на Европейския съюз. Трагедията продължава в точка единадесет на Държавната Не са предприети действия за обновяване на операционните системи Windows от 2013 г. и 2016 г. Добавям от себе си – това, което стана ясно при изслушванията. Уважаеми колеги и граждани! От 2008 г. експертите, в кавички, на НАП не са ъпдейтвали операционната система. Колко години са това? Единадесет години те не променят операционната система! И това е установено от другите държавни органи. 12. Няма изграден Център за възстановяване на работоспособността на системите в реално време. 13. Липсват политики за обработване на специалните категории данни съгласно чл. 9 от Регламента на Европейския съюз. 16. Липсват политики и процедури за обработка на данни на деца, повторното използване на такива данни, проследяващи механизми. 17. Липсват приети стратегии и политики за криптиране на данни от архивни или еднократно извършвани справки. 18. Нарушен Нарушен е принципът на независимост на ДОЗД, намира се в йерархична подчиненост на директора на дирекция „Сигурност“ и в длъжностната му характеристика не са вписани ясни правила и задължения. 19. Служителите на НАП подписват Декларация за неразпространяване на информацията, но в длъжностните им характеристики няма включени задължения за обработване на лични данни на физически лица. 20. Липсват вътрешни правила за обучение и тренировка на служителите на НАП за действия в случай на незаконосъобразно обработване на лични данни.“

Пълна трагедия в Националната агенция за приходите, организационен хаос, управленска безотговорност! Уважаеми колеги, тук въобще не става дума за изтичане на данни на 15 юли. Момчето гений, като се е обадило на леля си в НАП да ѝ каже, че е откраднал данните, той на 15 юли ѝ се е обадил. Ама Вие мислите ли, че преди 15 юли други хакери не са влизали в НАП? Защото противоречи на логиката да не са влизали. Който е поискал при тази трагична организация, е влизал. Ние не знаем кои фирми са взимали информация на своите конкуренти, на кои граждани. Може ли някой да твърди, че след като едно момче на 20 години преодолява една анархична система, че други не са влизали в системата? Влизали са! Трагедията е пълна. На 16 юли сме уведомили институциите на Европейския съюз. И какъв е резултатът? Не само изтичането на тези данни, ами Австрия, Германия, Белгия, Франция, мисля, спряха обмена на данни с България. И до момента ние не знаем възстановен ли е обменът на данни. Според мен не е възстановен. Това знаете ли какво означава? Това означава, че тези страни не дават информация на НАП какви данъци плащат български фирми при търговски операции в тези страни. Освен това – какво е направила НАП? Обърнете внимание: първо, назначава вътрешен одит на другия ден, на 16 юли 2019 г., след което, обърнете внимание, НАП сключва договор за външен одит, с кого? С „Информационни системи“ АД – държавна фирма. Чудесно! Само че, скъпи приятели, Националната агенция за приходите 2019 г. е подписала договор с „Информационни системи“, внимавайте, за 40 млн. лв. за три години. четири по десет милиона лева. Значи Информационната агенция АД на правителството получава 40 милиона за три години. И получилият 40 милиона ще направи един страхотен, разсипващ одит на Националната агенция за приходите! това противоречи на здравия разум. Това е конфликт на интереси! Откъде накъде фирма, която получава 40 милиона от бюджета, ще прави одит? И какво ще установи? Че много хубаво са ѝ дали 40 милиона! Между другото, като стана дума – сумирах, отидох в Секретна секция, помолих и бяха… така с неохота, но предоставиха договорите за доставка на услуги от външни софтуерни фирми. Събрах договорите от последните три години: 53 млн. лв. общо са дадени на външни доставчици на услуги, в това число 40 милиона специално на „Информационни системи“. „Информационни системи“ е много интересна фирма. Да Ви припомня, това е фирмата, която, колеги, извършва една не особено важна дейност – те броят гласовете на изборите. РЕПЛИКИ

какви премии са получили шефовете на фирми. Колеги, Вие знаете, че аз задавам въпроси, на които съм проверил отговорите. Много са интересни отговорите. Колко са получили като премии последните три години и кой е получил? След това – вторият интересен въпрос кои пък са поддоставчиците на държавната фирма „Информационни системи“? И там ще изплуват ама много любопитни изпълнители. Ще стане изключително интересно. Следователно въпросите са повече от отговорите. Освен това как е възможно да се допусне такава катастрофа в НАП? Ами възникват кадрови въпроси. И сега внимавайте, уважаеми колеги, телевизионни зрители и радиослушатели! Има две дирекции в Националната агенция за приходите, която се занимава с информационното обслужване. И какво излиза? Погледнах образованието – по закон те отговарят – с висше образование са. Само че много любопитни неща – от първото звено „Превенция на финансова информационна система“, звено „Инспекторат“ на НАП, има назначени 65 души, от които 65% нямат образование в областта на компютри, софтуер, математика и така нататък. Във втората дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите“ са назначени 57 души, от тях 23 имат образование в тази област, тоест под 50%, другите са с дипломи и професии извън тази сфера. И какви има? Много интересно! Има учители – достойна професия; има пожарникар – висше образование; има топлоядрена енергетика; има аграрна икономика експерт; има химик; има технология на хранително-вкусовата промишленост; има геодезист; има фотограф

Така че ние сме – каквото и да стане, сървърът е гарантиран. Има един специалист… (Реплики.) Това е информация на НАП, която поискахме, защото трябва да има и малко чувство за хумор накрая, тъй като данните са много притеснителни. Там има назначен в „Защита на информационните системи“ – да сте спокойни, това е най-сигурно – със средно образование има един завършил спортна стрелба в спортно училище. Това даде отговор на моето размишление от много дни какво прави този специалист по спортна стрелба? И намирам отговора. Обърнали ли сте внимание, като минавате покрай НАП, че отгоре винаги има един отворен прозорец на последния етаж? Ами това е снайперистът – стрелец там! (Смях.) Ама там само да се появи някой хакер някъде в София, той го отстрелва с математическа точност. Аз препоръчвам на парламентарната група на ГЕРБ и на правителството – трябва да назначите още трима, тъй като Вие сте покрили само едната посока – на север, това не е добре. Още трима трябва да се назначат – тогава никакви гении няма да проникнат в НАП. И поради тази причина искам да Ви кажа, че трагедията е огромна, защото на нито един човек не е потърсена отговорност! Това нормално ли е? Министерството на финансите – министър, заместник-министър, който отговаря, има дирекция по информационна сигурност в Министерството на финансите за цялата система. Шефът на НАП е в отпуск – не знам къде, почива си, не си прекъсва отпуска. Никаква отговорност! Заместниците – никаква отговорност! Поне портиера да бяха уволнили на Националната агенция за приходите. Нито един наказан няма за тази трагедия! Това не е ли наглост?! Това не е ли замитане на следите?! Нещо повече, сега министърът на финансите предлага увеличение на заплатите в НАП в информацията! Уважаеми колеги, казано сериозно – наистина трябва да се повишат заплатите на информационните специалисти. Само че на кого увеличаваме заплатите? На тези, които са – изтекла цялата информация на България, ние ще им увеличаваме заплатите, първо! парите на външни изпълнители се увеличават – за какво им плащаме? Какво установява Комисията? Една огромна трагедия, първо. Второ, Вие се опитвате да замитате следите, което няма как да стане. И трето, незабавна оставка на всички отговорни за това, че станахме за срам пред цяла Европа. Благодаря Ви.

обстоятелствата около източването, подчертавам – източването, на информация и лични данни на граждани, на фирми, което беше миналата година. Неприятен инцидент, който обаче, освен инцидент, е и престъпление по Наказателния кодекс, което е тежко престъпление спрямо бизнеса и българските граждани. За голяма моя радост, не се осъществиха апокалиптичните предсказания на колегите вляво, че едва ли не това ще блокира, ще бъдат източени сметките на български граждани, ще се фалират фирми и така нататък. Мисля, че тогава и ръководството на НАП, и самата държава предприе навременни и решителни действия, с които да осведоми гражданите за източването на информацията и да предотврати всякакви такива злоупотреби с

и други всевъзможни насоки, по които да се подобри защитата на личните данни и изцяло осъвременяване на системата за киберсигурност в България. Каквото и да си говорим, колеги, това е е тема, която все повече ще навлиза в ежедневието ни. Пишещите машини отдавна може би останаха в историята – същото ще се случи и с напредването на технологията, и все по-големите изисквания, и средствата, които трябва да се отделят за опазването на личната информация, и да бъдат опазвани българските граждани, държавата и българските фирми от такива атаки. За съжаление, колеги, по време на Комисията станахме свидетели при многото срещи, които имахме, видяхме, че ние не сме световен прецедент. (Реплика от ГЕРБ.) Тук ми помагат и от залата, благодаря за което. В Щатите знаете какви големи институции, милиарди долари – средства, отделени за защита срещу кибератаки, не са успели да спрат „младите мозъци“, както каза и професор Гечев, защото точно 20-годишните, Професоре, са тези, които имат и методите да осъществяват такива атаки. За съжаление, не е присъщо на по-възрастните, а може да има и такива хакери, но не се не се очертават. Младите, интелигентни хора, интересуващи се от съвременните системи, явно знаят как да ги пробият, как да ги хакнат.

обаче играят съвременните методи за възнаграждение и в Европа, и в света, които могат да ги привличат. Така че трябва да създадем тази привлекателна среда, за да ги задържаме в България, да ги караме да работят за държавата.

от закритите заседания, които имахме – няма да разкривам повече от тях, защото са конфиденциални, от изслушванията, които бяха, се вижда, че ясно и целенасочено е бил този пробив, с една или с друга цел – икономическа или политическа. Няма да навлизам повече в темата. Мисля, че имате правото на Вашето особено мнение, което за мен е чисто политическо, не е експертно. За мен Комисията свърши работата си без партийни пристрастия и на едно наистина добро ниво, съобразявайки се с всички поканени и изслушани на многобройните заседания на Временната анкетна комисия.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Колега, смятам, че трябва да отделите още малко време за съвсем сериозно фокусиране върху проблемите, които посочихме в Доклада, и работата, която свършихме, защото след прочитането на Доклада присъствахме на един цирк, който няма аналог, който нещо толкова сериозно го сваля под уличното ниво на дебат.

обяснете им, че когато има извършено престъпление, касаещо и националната ни сигурност, се води разследване в прокуратурата, в ДАНС, в службите, които това трябва да правят. Никой друг не може да раздава оттук или откъдето и да било присъди, защото тази държава все още, въпреки желанието на някои,

Има ли друга реплика? Господин Иванов, заповядайте.

Господин Манев, моля Ви. Продължете, уважаеми господин Иванов. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Все пак държа да спазваме добрия тон и мисля, че успяваме да го правим, но наистина призивът на господин Манев е правилен. Тук дебатът трябваше да бъде не толкова политически, а изцяло експертен, каквато беше и работата на Комисията, за която благодаря на колегите от всички парламентарни групи, които се включиха в нея.

Господин Манев, Вие не ми казахте тогава, 1996 – 1997 г., какви експерти са били в една друга институция, която е отговаряла тогава да не фалира държавата и 17 банки. Този въпрос също е важен. В сферата на хумора го казвам. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Благодаря и за това – господин Иванов, не предизвиквайте никого на дуел, моля Ви. Господин Манев, заповядайте – по начина на водене.

Но когато слезе от трибуната, ползвайки се от защитата на стените на това историческо място, да бъдат подхвърляни обиди и клевети по адрес на народен представител, изказал се от трибуната, за онова, което е казал от трибуната това е пошло, господин Председател. То даже не е нагло, защото не може мъж да знае, че няма да получи отговор по никакъв начин на онова, което приказва, на онова, което прави, да се крие зад това, че е народен представител и да го прави в залата, и никой да не вземе отношение! Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. Абсолютно прав сте. Затова ролята на председателя е в такива разгорещени спорове

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята реакция беше, защото Вие позволихте, господин Председател – колега от нашите политически опоненти си позволява да прави оценки на лявата страна на залата

Аз възразих, защото уважавам държавните институции и споменах господин премиера, който е бил активен член на БКП, а Вие го обиждате! Възмутен съм – Вие нямате право да обиждате премиера! Премиерът

Да, по начина на водене, колега, не искам да разочаровам председателстващия. води до някаква пошлост в поведението на народните представители в това събрание. Аз Ви предлагам да отстраните господин Манев от това заседание при първото му обаждане от място, защото заедно с моя приятел Лъчо – гледам, че го няма, те са едни от най-активните не от тази трибуна, а от място. Така че Ви предлагам при първо негово нарушение за думи, казани от това място, Вие да вземете съответните мерки, защото аз не знам дали разбрахте подтекста одеве, но той поиска и Вашата оставка. Така че влезте в ролята на пръв сред равни, упражнете Правилника, а пък аз за комунистите не искам да коментирам, господин Гечев преди мен беше достатъчно изчерпателен, така че не обиждайте премиера на Република България. Призовавам Ви, колеги! Моля Ви от сърце! Благодаря Ви, господин Генов. Лично обяснение – господин Манев. Господин Гърневски, по начина на водене. Господин Председател, колеги! Възползвам се от процедурата лично обяснение, въпреки че знам, че този цирк трябва да свърши в крайна сметка. МАНОИЛ МАНЕВ: И във връзка с това, което искам да кажа, в рамките на личното обяснение и на двамата колеги преди малко. Колегата, който беше тук последен, от залата не подвикна нещо си, той не подвикна някакви си думички, а той каза, че аз също съм бил член на БКП.

Всички ние, където седнем и където станем, се оплакваме, че имаме нисък рейтинг на парламента. Ей с такива изпълнения няма как да имате по-висок рейтинг, ако това Ви интересува! А мен, колеги, защото сме в лично обяснение, ме интересува само едно нещо – да мога по завета на дядо си да се гледам всяка сутрин в огледалото и да няма от какво да се срамувам. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)

Заповядайте, господин Гърневски, и след това ще помоля да се върнем отново на темата. Господин Гьоков, и Вие ли? Добре, господин Гьоков. и пледират за икономическата защита на държавата и държавните институции, най-напред да декларират кой каква щета е нанасял на държавата преди да пледират. Господин Манол Генов е година и половина директор на ВиК – Пловдив, милион и половина загуби и фалит на предприятието. Пуснал хиляди на месец! Краят на ВиК – Пловдив. Ама това е дребна работа! Наричате тук един човек професор. Не е професор, той е супер академик от европейска и световна класа. За две години нанесе най-тежкия фалит на България за всичките 1300 години.

(БСП за България): Да, да, аз имам абсолютно здрав разум. Съжалявам, че не си нося написаното стихотворение за портрета на Георги Димитров, но друг път ще го изрецитирам от място много точно, за да не си спомням по памет. памет. Господин Гърневски, първо, когато аз съм бил година и половина там, съм събрал 2 милиона вземания – несъбираеми, от ромската махала, от тези, на които Вие им опрощавахте задълженията и ги агитирахте да гласуват за Вас, и говорехте: „Ние ще Ви оправим тока,

Така че, господин Гърневски, мерете си приказките, недейте да злоупотребявате с присъствието си на тази трибуна и със статута Ви на народен представител. Защото утре ние всички, включая и Вие, и аз, няма да бъдем народни представители, някъде ще се срещнем на улицата и трябва да се погледнем в очите, господин Гърневски! Не да гледате надолу, в очите трябва да се гледаме. И когато спекулирате от тази трибуна, аз си спомням, че господин Гечев осъди един за едни такива приказки. Не го предизвиквайте, да не го прави и с Вас. Благодаря Ви. (Шум и реплики от

темата. В тази зала наистина винаги казвате: да не политизираме, дебатът е икономически, дебатът е експертен, дебатът е специфичен, но тази зала е политическа и на базата на експертните на експертните становища в работната комисия ние трябва да се изкажем политически, а политическите изказвания водят до това, което се случва в момента в залата, защото зад политическите изказвания стоят и политически отговорности. И нашата група пита: кой ще понесе отговорността? Кажете: –министърът на финансите, шефът на НАП, премиерът, вицепремиерът. Но, господин Председател, процедурата ми по начина на водене е, когато излизат от тази зала колеги депутати и искат да се декларира конфликт

– ще потретя и почетвъртя, вицепремиерът по икономическите въпроси не отговаря за фалирането на банките. Запомнете го и повече не го използвайте. За контрола на банките отговаря БНБ и Министерството на финансите. Тогава заместник-министър на финансите, господин Председател, е бил господин Радев, който сега Вие избрахте за управител на БНБ.

Колеги, оценявам и хумора, и сатирата, оценявам и Вашето разгорещяване, но наистина нека да се върнем към темата. Господин Гьоков, ще завършите ли всички изказвания, свързани с начина на водене? Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас – не знам защо допуснахте цялата тази работа, и аз призовавам да се върнем към темата. Гледам тези млади хора, които са С този тон, който зададохме и вече от половин час говорим, представете си какво си мислят тези хора за Народното събрание? Аз Ви умолявам от тази трибуна да не пускате такива народни представители – като господин Манев, като господин Гърневски, за да взривяват обстановката, да говорят

Господин Председател, с цялото ми уважение към Вас и към залата, апелирам да не допускате пък народни представители като преждеговорившия да излизат и да Ви казват кой да допускате да се изказва и кой да не се изказва от трибуната на Народното събрание, след като е легитимно избран народен представител на Република от българските граждани. Как може да излиза народен представител и да казва на Вас, председателстващия, кой да допускате да се изказва? Това налагане на цензура е абсолютно недопустимо. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)

Благодаря, уважаеми господин Председател. Както винаги става, по наистина важни теми, когато има справедлива критика, когато някой следва да понесе отговорност, тук се впускаме в някакви процедурни тарикатлъци, в обиди, във връщане на историята преди хан Крум може би

минути прекъсване. Благодаря